Разчитам господин Каримански също да следи, защото са доста гласувания, да не взема да пропусна нещо.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Пламен Абровски, което завърша на 199. Комисията не подкрепя предложението. Започва на 8 страница и продължава на 9. Гласували

и продължава на 9. Гласували 227 народни представители: за 19, против 159, въздържали се 49. Предложението не е прието. Следващо предложение – отново на народния представител Пламен Абровски, което завършва на 200. Гласували

което завършва на 200. Гласували 225 народни представители: за 21, против 147, въздържали се 57. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Пламен Абровски, Златомира Мострова, което завършва на 201.

Пламен Абровски, завършващо на 203. Гласували 227 народни представители: за 21, против 151, въздържали се 55. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Пламен Абровски, което завършва на 204.

което завършва на 204. Гласували 227 народни представители: за 30, против 147, въздържали се 50. Предложението не е прието. Сега може да отворите на страница 18. Предложение на народните представители Десислава Танева, Мария Белова и Ирена Димова, което завършва на 247.

прегласуване. Гласували 223 народни представители: за 51, против 44, въздържали се 128. Предложението не е прието. Следва страница 22. Предложение на народния представител Йордан Цонев и група народни представители, което завършва на 256. Тук по подобен начин Комисията подкрепя останалите точки без т. 4.1.

Преминаваме към страница 24. Предложение на народния представител Цвета Галунова, което завършва на 258. Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 221 народни представители: за 45, против 45, въздържали се 131. Моля, прегласуване.

редакцията на Комисията по чл. 1, имаше направено едно редакционно предложение. от председателя на Комисията по бюджет и финанси Любомир Каримански: в 6.2.2 да падне текстът „след извършени структурни промени“; в 6.2.3 да падне текстът „след извършени структурни промени“

редакционни промени. Гласували 231 народни представители: за 161, против 66, въздържали се 4. Предложението е прието. Подлагам на гласуване

Има предложение на народния представител Костадин Костадинов и група народни представители, което завършва на 221. При дискусията беше направено предложение от Цончо Ганев, респективно Искрен Митев, с идентични текстове. Този текст да бъде заменен следния текст: „Да се създаде в чл. 3, ал. 6 изречение второ: „Преди извършване на промените по бюджета на Народното събрание за сметка на икономията да се увеличат възнагражденията на парламентарните служители в размер до 1 180 хил.

Колеги, всичко, което гласуваме, не се подкрепя, затова го гласуваме, а като стигнем до редакция на Комисията, съответно ще Ви информирам. ще Ви информирам. Гласували 226 народни представители: за 18, против 161, въздържали се 47. Предложението не е прието. Моля, прегласуване.

режим на гласуване. Гласували 214 народни представители: за 14, против 153, въздържали се 47. Предложението не е прието. не е прието. Предложение на народния представител Костадин Костадинов и група народни представители, което завършва на 198. Моля, режим на гласуване.

по няколко наведнъж, защото те са или по вносител или в редакция на Комисията, ако няма възражения по някой конкретен параграф. Подлагам на гласуваме параграфи 2 и 3 по вносител, § 4 в редакция на Комисията, § 5 по вносител. Моля, режим на гласуване.

§ 6, който става § 7 в редакция на Комисията, § 7, който става § 8 по вносител, § 8, който става § 9 в редакция на Комисията, и § 9, който става § 10 по вносител. Моля, режим на гласуване.

на гласуване създаването на нов § 6 по предложение на Комисията. Моля, режим на гласуване.

на Комисията. Гласували 223 народни представители: за 166, против 55, въздържали се 2. Предложението е прието. И последно, § 14, който става § 16 в редакция на Комисията. Моля, режим на гласуване.

Закона за държавния бюджет, ще Ви направя едно съобщение и то е свързано с гласувания вече от нас на второ гласуване Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Може би на всички в залата е известно, че там сме допуснали някои грешки и неточности. На На първо място, там във връзка с приетите допълнителни предложения в залата не са направени съответните корекции в основния текст, както сме приели и текстове, които противоречат на Закона за публичните финанси. С оглед на това аз ще направя едно процедурно предложение, стъпвайки на две решения на Конституционния съд, а именно решенията са № 4 от 13 март 2018 г. по конституционно дело № 14 от 2017 г. и Решение № 7 от 26 март 1998 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 5 от 1998 г. Ще направя, колеги, процедурно предложение, с което залата евентуално да се произнесе дали да внесем отново Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса в залата, за да могат тези допуснати грешки да бъдат отстранени. В двете решения, които Ви цитирах, едното от тях, това от 2018 г., касае ситуация, при която, когато се гласува бюджет, тогава е допустимо вече текстове, които са гласувани на две четения, да бъдат прегласувани, за да не се стига до противоречие в текстовете на различните бюджети. И там, в мотивите на това решение, е посочено следното: „Според Конституционния съд изискването на чл. 88, ал. 1 от Конституцията за две гласувания на закона не ограничава законодателния орган да установява противоречия между неговите норми“, като е допълнено, че „извън разума на конституционните предписания е в подобни хипотези да се разчита на нова законодателна инициатива едва след бъдещо обнародване на закона“, тоест има се предвид, когато е допусната някаква грешка или има някакво несъответствие, да се допусне още още гласуване по тези вече минати текстове, за да не се стига до ситуация да се обнародват нормативни актове, които не са правно издържани и които сами по себе си съдържат някакви противоречия. В другото решение на Конституционния съд, което е от 1998 г.,

дори е бил издаден и указ на президента. Той все още не е бил обнародван, когато Народното събрание все пак е заседавало, тъй като е констатирано, че е допусната техническа грешка, и въпреки че вече е бил затворен този законопроект, Народното събрание чрез гласуване е позволило той да бъде отворен отново и констатираните от него грешки са изправени, като Конституционният съд казва, че с поправянето на очевидната фактическа грешка, допусната в редакцията на законов текст, не се нарушава чл. 4 от Конституцията, а напротив, именно началата на правовата държава изискват да се избегне обнародването от „Държавен вестник“ и влизане в сила на законова норма, която която погрешно посочва редакция на заварена разпоредба. В този смисъл аз следва да посоча и още, че действително няма установена процедура, чрез която да се отстраняват подобни пороци на приети вече законопроекти. Но Народното събрание е органът, който трябва да не създава правен хаос чрез приемане на противоречиви нормативни текстове, които противоречат и на други закони, както в настоящия случай. Следва да имаме волята да признаем, че сме допуснали грешки и щом сме констатирали такива, което се е случило с две допълнителни заседания на Комисията по бюджет и финанси, да не ангажираме други органи или институции с това да се ангажират по някакъв начин с тези допуснати грешки, а ние сами да намерим начин за тяхното отстраняване. Приемането на правно издържани и непротиворечащи на други нормативни актове закони е изцяло в интерес на обществото и в интерес на принципа, заложен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, а именно а именно принципа на правовата държава. И за да не се стига до създаване на опасни прецеденти за отваряне на вече приети на второ гласуване текстове, отново подчертавам, че това ще се наложи и евентуално, ако залата реши, ще се извърши само с оглед вече на констатираните пропуски, допуснати грешки и неуредени въпроси във финалния текст,

Има ли необходимост и след това да се даде евентуално някаква отсрочка? Добре, госпожо Митева, заповядайте. Може би ще внесем някаква яснота. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Ще започна с решенията на Конституционния съд, но те не са относими към този казус. Решение № 4 се отнася за Закона за държавния бюджет, на който много колеги тук сме свидетели и ние сме правили тази поправка и там – да, Конституционният съд с докладчик, мисля, че беше Румен Ненков, каза, че е възможно да се връщаме и да прегласуваме разпоредби, които са гласувани два пъти, но тогава, когато законът не е приключил, тоест финалната норма, влизането в сила не беше прието от Народното събрание. По второто решение от 1998 г. – да, законът там беше затворен, но там има наистина фактическа грешка, тъй като там е направена корекция в текст, който е отменен и не съществува, а не в текст, който е действаща норма. В момента в Правилника, мисля, че чл. 69, има ясно разписана процедура за поправка на явна фактическа грешка – това по искане на докладчика, съгласуван е с вносителя, докладва се на председателя. Ние не сме и в тази процедура на явна фактическа грешка. За съжаление, това, което приехме вчера – на Костадин Костадинов предложенията – да, те са приети, но в тях това, което се прави, са доста корекции, за да се отрази това, което той е направил. Тоест там се променят – източниците на финансиране не са тези, които господин Костадинов ги даде, на всичкото отгоре не са същите и трансферите. Трансферите – той ги дава не по правилата на регламент, тук се правят, което се предлага, е по правилата на регламент. Да, имаше доклад на Комисията по бюджет и финанси за за допълване и за прецизиране на Закона за бюджета на Касата, но категоричното становище е, че това е недопустимо. Финалната норма е гласувана, Законът е затворен и Законът пътува към президента. Ние не можем да връщаме Закона от президента, за да казваме – ние се усетихме, че имаме грешки. Това можем да го направим в последващо изменение, с последващ закон – така, както днес Комисията се събра и го направи. С предложение в Закона за държавния бюджет се прави един параграф, прецизирано е с оглед влизането в сила на Закона за Касата и Закона за бюджета да няма застъпване. Нормите на Закона за Касата да са влезли в сила и след това те ще бъдат променени отново с това, което ще гласуваме евентуално днес в държавния бюджет, защото в това предложение, което се предлага, за да се отрази коректно приетото предложение на господин Костадинов, там се появяват три нови реда, тоест ние пипаме в три нови реда, които вчера не сме гласували въобще, появява се един четвърти подред, тоест парите се взимат вече от резерва, тоест резервът, който е бил намален, при господин Костадинов трябва отново да се увеличи числото и оттам да се предвидят едни 14 милиона, тоест тук въобще категорично не става дума за фактическа грешка. Става дума за промяна и разместване на числата, включително на текстове от числата, защото той предлага отпадане на едни текстове, сега тези текстове трябва да се върнат, за да са коректни. Смятам, че най-чистият вариант е това, което е приела днес Комисията по бюджет и финанси – в Закона за държавния бюджет за 2022 г. в това изменение да се приеме съответният коригиращ параграф на това, което сме приели по бюджета на Касата, и по този начин парламентът да успее да приведе нормите така, както са приети по предложението на народния представител. А другото, господин Председател, е опасен прецедент. Тогава, когато сме затворили законите

Действително именно за да се избегнат опасни прецеденти, и аз направих финалното уточнение, че ако решим да го отворим отново този законопроект, то ще бъде по няколко причини – заради това, че в неговия финален вариант не са изчистени някои текстове, по които с оглед на приетото предложение в залата не са направени необходимите корекции. Това, от една страна. От друга страна, е налице, поне с оглед мотивите в Допълнителния доклад на Комисията по бюджет и финанси, че е налице противоречие с друг нормативен акт, а именно Закона за публичните финанси. И аз считам, че не е редно от Народното събрание да излиза закон, който не е правно издържан, който в себе си има технически, технологични грешки и който противоречи на друг закон, и ние да го изпратим този закон за обнародване. Считам, че това не е коректно, не е правилно и не е в интерес на обществото. Действително няма уредена процедура в такива хипотези, но в мотивите на решенията, които Ви споменах, на практика се казва, че е в интерес на правовата държава на правовата държава именно Народното събрание да отстранява такъв тип грешки и това да не става с последваща законодателна инициатива. отделно от това, Законопроектът все още не ми е представен за подпис от Комисията, тоест финалният текст на този законопроект не ми е представен, той не е изпратен към Президентството за указ. решенията, които Ви цитирах, на практика казват следното: това от 2018 г. казва, че не се нарушава, когато има подобни несъответствия, които се получават след приети предложения, направени в зала или допълнително направени в зала, които не са били включени в доклада, в тези хипотези е допустимо последващо гласуване и това не противоречи на принципа на чл. 88 от Конституцията, а именно – законите да бъдат приемани след две гласувания. Второто решение, което казах – да, действително там става дума за фактическа грешка, но самият случай, че Конституционният съд казва, че няма проблем да бъде отворен закон, тоест в случая аз считам, че е приложим по аналогия и считам, че е в интерес на обществото да бъде отворен този закон отново, да бъдат изчистени всички несъответствия и противоречия с други нормативни актове, и едва тогава да бъде изпратен за обнародване. Това е моето становище, разбира се. Не го налагам, изказвам аргументи, защото аз днес много добре се запознах с всички корекции, които следва да бъдат направени, и считам, че те попадат в рамките на това, което излагам в момента като аргументи. Госпожо Атанасова, заповядайте да изразите и Вие Вашето становище. Благодаря Ви, господин Председател. Първо, господин Председател, когато желаете изказване, го правите от парламентарната трибуна, не от мястото, където сте, защото Вие формално направихте две изказвания преди и след госпожа Митева в рамките на по пет минути. Това не беше отговор на процедура по начина на водене. Моля, спазвайте дори и формалните процедури. На второ място, господин Председател, аз също считам, че ще бъде поредният рецидив на нарушаването на Конституцията и Правилника за работата на Народното събрание. Чл. 84 от Конституцията, господин Председател, казва, че „Народното събрание приема, изменя, допълва и отменя законите.“ Ние вече сме в хипотеза, в която Народното събрание е приело Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Волята на залата е била да подкрепи господин Костадинов с предложението му

„е предизвикало несъответствие в текстовете“ – цитирам, аз дори си записах какво точно казахте. Тогава, господин Председател, Вие или Ваш колега, който е ръководил заседанието, е трябвало да го прекъсне, да свика дали Председателски съвет, или Бюджетна комисия, за да се уточнят текстовете по редове и трансфери, така както по-късно Бюджетната комисия е направила предложението. Абсолютно недопустимо е закон, който вече е гласуван от от пленарната зала, който референтите на Народното събрание най-вероятно изпращат към президентската институция, отново да се връща за доработване в пленарна зала, а още повече, че той е обявен за приет. В този смисъл считам, че е абсолютно необосновано, правно неиздържано ще е предложението и дори не следва да го подлагаме на гласуване – Вашето предложение. Следва да се движим по законната процедура и съгласно Закона за нормативните актове да приемем предложението на Комисията по бюджет и финанси, а именно за създаването на нов параграф 27, както и параграф 28. Съобразено е изменението в Закона за бюджета на НЗОК, в Закона за държавния бюджет – тези разпоредби ще влязат по-късно в сила, така че по никакъв начин да не се наруши и застраши правовият ред по отношение на нормативните актове, които Народното събрание

В момента обсъждаме, госпожо Атанасова, процедурен въпрос и аз се обръщам към Народното събрание в качеството си на председател на това Народно събрание, защото се намираме в една специфична хипотеза, и съответно аз ще дам възможност на всеки народен представител да изрази отношение по този въпрос, защото той ще касае всички нас, за да вземем най-правилното решение в този момент. Аз не искам да налагам своето мнение. Добре, благодаря Ви. Очевидно нямате желание да ме изслушате. Аз не съм експерт по бюджет и финанси и в проведеното онзи- ден пленарно заседание, на което тези текстове бяха предложени и гласувани, ангажимент на народните представители, които ги предлагат, е е да проверят дали те са правно издържани или не. Ангажимент на референтите и на членовете от Комисията е да следят дали тези текстове са правно издържани или не, дали от тяхното приемане следват някакви промени или не. Моето предложение се прави, за да се спести тази възможност да пратим за обнародване законопроект, който, пак казвам, не е правно издържан и противоречи на друг закон. Господин Цонев, имате думата, заповядайте. Господин Председател, вземам думата процедурно, то няма и как по друг начин, за да се опитам да помогна да не влизаме в този спор. Разбирам Вашето желание да сте коректен, разбирам и желанието на колегите – и на госпожа Митева, и на госпожа Атанасова, но в случая, вместо да влизаме в такива спорове, дайте да се опитаме да решим въпроса чисто практично, понеже имаме две възможности. Аз приемам, че това, което казвате Вие, е едната възможност.

и НЗОК, са съставна част от консолидираната фискална програма на Закона за държавния бюджет. Тоест те са иманентна част от големия бюджет. Чрез големия бюджет могат да се правят промени в малките, обратно – не. Затова по-практично, по-бързо и същевременно с това е и конституционосъобразно и законосъобразно точно толкова, колкото процедура, да вървим към тази промяна, която сме направили. Тази промяна има по-висок правен статут от другите два закона и ще промени Закона за НЗОК. Ако трябва да бъде изчистен текстът, който предлага Бюджетната комисия, нека да бъде изчистен от референтите или от председателите на комисии, или от който Вие разпоредите, но няма нужда сега да влизаме в спор, и то казуистичен спор, просто защото нямаме време и защото и двете хипотези, по моя преценка, са еднакво възможни, еднакво, пак да кажа, конституционосъобразни и законосъобразни. Да се възползваме от по-пряката, по-бързата и по-лесната. Това е моето предложение и то е, за да не влизаме в излишни спорове. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Разбира се, господин Цонев, съгласен съм с Вас. Няма нужда да влизаме в спор, просто изложих аргументи и съответно всеки народен представител имаше възможност да изрази своите. Надявам се, че няма да се стигне до ситуация, в който потенциално на този законопроект може да му бъде наложено вето, може да влезем в такава хипотеза. Но тук всеки ще си носи кръста от взетото решение. Колеги, аз това процедурно предложение ще го подложа на гласуване, преди да започнем гласуванията по следващите няколко параграфа от Закона за държавния бюджет, да има все пак някакво време за размисъл и за разговор, ако е необходимо. Така че, господин Каримански, имате думата да продължим с Доклада на държавния бюджет – § 15. Каква сила, господин Чолаков? Аз ще направя предложение, за да съм чист пред съвестта си, нека залата да реши. Аз считам, че това е правилното решение и трябва да го направя по този начин. Ако залата е на друго мнение, залата ще реши. (Шум и реплики.)

поставен на разглеждане отново Законопроектът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и да бъдат отстранени констатираните от Комисията по бюджет и финанси технически грешки и противоречия с други закони. Моля, режим на гласуване.

Има искане за прегласуване. Прегласуване, колеги.

б) в ал. 3 думите „и лица“ се заменят с „лица“ и накрая се добавя „и лица, предоставящи туристически услуги съгласно Закона за туризма.“; в) в ал. 5 накрая се добавя „и на туристически услуги съгласно Закона за туризма.“; г) в ал. 6 накрая се добавя „и на туристически услуги съгласно Закона за туризма.“

22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица могат да се ползват и чрез намаляване на месечната данъчна основа за месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения след прилагане на чл. 42, ал. 3 от същия закон, както следва: 1. месечната данъчна основа за месец юли се намалява със сбора от сумите за месеците януари-юни за: а) едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв. месечно; б) две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1000 лв. месечно; в) три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1500 лв. месечно; г) дете с 50 и с над 50 на 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1000 лв. месечно; 2. месечната данъчна основа за месец октомври се намалява със сбора от сумите за месеците юли-септември за: едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв. месечно; б) две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1000 лв. месечно; в) три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1500 лв. месечно;

За месеците октомври-декември 2022 г. данъчните облекчения се ползват при изчисляване на годишната данъчна основа по реда на чл. 49 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. (6) Работникът/служителят еднократно избира да приложи авансовото ползване на данъчно облекчение по ал. 4 чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя, с която декларира, че: 1. за прилагане на всяко от данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени в чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; 2. другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година; 3. работникът/служителят няма да ползва данъчните облекченията при друг работодател. (7) Когато размерът на месечната данъчна основа за месец юли и за месец октомври за доходи от трудови правоотношения, определена по реда на чл. 42, ал. 1 – 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, е по-нисък от сумите по ал. 4, с които следва да бъде бъде намалена съответната месечна данъчна основа, работодателят до края на месец август 2022 г., съответно месец ноември 2022 г., възстановява 10 на сто от разликата на лицето, а за доходите, придобити като морско лице – 1 на сто от разликата. В този случай дължимият данък по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е нула. (8) Възстановената сума по ал. 7 се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица. (9) Член 49 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилага и при прилагане на ал. 4. (10) В случаите на авансово облагане по чл. 43 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица данъчните облекчения по чл. 22в и 22г от същия закон могат да се прилагат чрез намаляване на размера на дължимия авансов данък, при условие че другият родител, че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година. (11) Намаляването по ал. 10 Намаляването по ал. 10 на размера на дължимия авансов данък е: 1. за второ тримесечие – до размера на дължимия авансов данък, но не повече от: а) за едно ненавършило пълнолетие дете – 300 лв.;

вид и степен на увреждане – 600 лв.;

Годишният размер на данъчното облекчение по чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. в случаите по ал. 10 се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. (13) Алинея 10 Алинея 10 не се прилага, когато: 1. размерът на авансовия данък се определя и удържа от платеца на дохода; 2. лицето има доходи от трудови правоотношения и е приложило ал. 6.

– 12. (15) Когато в нарушение на условието по ал. 6, т. 2 и 3 или по ал. 10 данъчното облекчение по чл. 22в и/или чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е ползвано авансово чрез повече от един работодател и/или от повече от повече от едно лице, всяко от лицата, ползвали авансово облекченията, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.“ 3. Параграф 17 се изменя така: „§ 17. Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 2.9 се предоставят на държавните висши училища като субсидия за издръжка на обучението над формираната по чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование по предложение на министъра на образованието и науката след съгласуване със Съвета на ректорите и национално представителните синдикати.“ на народния представител Илин Димитров и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 15, който става § 17, Предложение на народния представител Любомир Каримански и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 15, който става § 17, т. 1. Параграф 16. Постъпило е предложение на народния представител Ива Митева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място в § 15, който става § 17, Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 16 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 15, който става § 17, т. 3. „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

общини и бюджетни организации, за възстановяване на недължимо платени, надплатени, неправомерно получени или неправомерно усвоени от тях суми по договорите за безвъзмездна финансова помощ, финансирани със средства по по оперативните програми за програмния период 2007 – 2013 г. Управляващите органи на оперативните програми служебно отписват вземанията си за тези суми.“ Комисията не подкрепя предложението. Параграф 7. Предложение на народния представител Йордан Цонев и група народни представители – § 17 да отпадне. Предложението е оттеглено.

става § 18: „§ 18. (1) За целите на планирането на бюджетни мерки за подпомагане на физически лица министърът на финансите или оправомощени от него длъжностни лица имат право на достъп до обобщени данни за доходи на физически лица, включително доходи от социално подпомагане, държавно обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване, с изключение на данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (2) Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Националният осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса предоставят за обработване и обобщаване на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите индивидуални данни за изплатени доходи на физическите лица

Предоставянето на индивидуалните данни за изплатени доходи се извършва по реда на Закона за електронното управление, с изключение на данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (4) Видът на обменяните данни се съгласува от лицата по ал. 2 с министъра на електронното управление. (5) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или оправомощени от него длъжностни лица обработват получените по ал. 2 данни единствено за целите на тяхното обобщаване с вече налични налични в агенцията данни за доходи на физически лица, като се осигурява защита от неправомерен достъп.“ Предложение на народния представител Кирил Ананиев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови § 19 и 20: „§ 19.

трансфери и плащания в частта на финансирането до размера на получените приходи по държавния бюджет. (2) Министерството на финансите при определянето на лимитите по СЕБРА следи за изпълнението по ал. 1. ал. 1. § 20. Промени в устройствените правилници на първостепенните разпоредители с бюджет могат да се правят след 31 август 2022 г.“ Предложение на народните представители Делян Добрев, Теменужка Петкова и Жечо Станков, завършващо на 242. Предложението за нов § 19 е оттеглено. Комисията на подкрепя предложението.

В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: „Създават се нови параграфи 18 и 19…“. Създава се нов параграф със следното съдържание: „§… (1) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена

се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена на клиента след компенсиране да не е по-ниска от 200 лв./MWh.“

„§... (1) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „Ден напред“

Публичните предприятия от сектор енергетика със 100 на сто държавно участие в капитала внасят целеви вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, които се използват за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 съгласно Закона за енергетиката. (2) Размерът на целевите вноски по ал. 1 се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката. (3) Целевите вноски по ал. 1 се внасят в срок, определен в решението на Министерския съвет, с което се определят и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.“ Предложение на народния представител Любомир Каримански и група народни представители, което не е подкрепено също. „§... В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.…) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 36д, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: а) създава се т. 9: „9. целеви вноски от публични предприятия от сектор енергетика със 100 на сто държавно участие в капитала, определени по размер в решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на енергетиката, които се използват за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1,

ал. 1, т. 4, за които същите са определени с решението на Министерския съвет, комисията използва остатъка за целите на ценово регулиране във връзка с компенсиране на разходи, извършени от обществения доставчик по чл. 93а, ал. 1. ал. 1. (6) Размерът на целевите вноски по ал. 1, т. 9 се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката след отчитане на пълната себестойност без ДДС и необходимите средства за изпълнение на инвестиции

Целевите вноски по ал. 1, т. 9 се внасят в срок, определен в решението на Министерския съвет, с което се определят и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.“ 2. В чл. 36з, ал. 1

Благодаря Ви, господин Каримански. Откривам дискусия по прочетените текстове. Има ли желаещи за изказване, колеги? Изказвания има ли, колеги? Господин Сабрутев, заповядайте, имате думата. господин Председател. Бих искал да направя предложение за редакция на предложението на народния представител Йордан Цонев и група народни представители с № 47-254-04-256.

Създава се нов параграф със следното съдържание: „§… (1) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова борсова цена на сегмента „Ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лв./MWh за

лв./MWh. (3) На клиентите с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, изчислена по реда на ал. 1, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена на

се определя от КЕВР по предложение на министъра на енергетиката при отчитане на пълната себестойност на произведената електрическа енергия, необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала. (3) Целевите вноски по ал. 1 се внасят в срок, определен в решението на КЕВР по предложение на министъра на енергетиката, с което се определят и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане. В случай

Процедурата по начина на водене е, след като се изчерпят репликите. Можете да вземете реплика, ако искате. Господин Станков е пръв, след това е професор Гечев.

Господин Председател, благодаря Ви. По-скоро репликата ми няма да е към господин Сабрутев. Моля да съобразите дали това е редакционна поправка, или изцяло нови текстове, защото според нас е недопустимо това, което се направи като предложение и разяснение с голяма част от алинеите, добавени от господин Сабрутев. Моля това да бъде проверено, защото става въпрос за помощта на бизнеса и да не стане да гласуваме нещо, което после да се налага да отваряме впоследствие. Моля Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Станков. Това беше процедура по принцип, а не реплика. Сега е професор Гечев, след това господин Аталай

редакторско предложение сме направили опит да балансираме държавния интерес и интереса на частния бизнес в българската икономика, защото все пак частният бизнес също трябва да поеме част от риска при евентуалното увеличение на цените, да предприеме и мерки по повишение на ефективността. Трябваше да подчертаете, че това е изключително важна крачка на българското правителство, което прилага европейския опит за запазване на конкурентоспособността на българската икономика, и ние сме длъжни да я подкрепим. Но подчертайте, че трябва да има баланс на интересите и на риска – не може обществото да поеме целия риск. Затова предложението, редактирането до 200 лв. плюс до 240 лв. на практика да се поеме от бизнеса, след което държавата да дава компенсации, дава отговор на този баланс. И не подчертахте накрая – това го казвам за зрителите и за всички нас, колеги, сега плащаме цената, че години наред беше съсипван един златен проект „Белене“, която щеше да се изплати за две години при сегашните цени, и затова е предмет на отделно обсъждане. Като се формира ново правителство, депутатите да сядаме и да си приключваме българския проект, който щеше да ни носи милиарди в бюджета. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Виждам, че много сме уморени, но трябва да знаете, че такива грешки, както бяха направени със Здравната каса, ще направите и в момента – същото, което се случва с редакцията върху моето предложение, което е направено по реда си и е прието. Моите уважения към господин Сабрутев, той вчера каза, че не е секретарка да пише текстове, виждам, че днес е секретар и вече е написал достатъчно дълъг текст, което означава, че редакционните бележки върху предложението на народните представители могат да бъдат кратки, точни и ясни, и то само в цифрите. Всичко друго, това, което правите в момента, не засяга нито „Белене“, нито частните предприятия, нито държавните предприятия. Тъй като съм предложил още февруари месец законопроект, да бяхте така добри, господин Гечев, да приемете този законопроект –как и по какъв начин да се осигурят средствата във Фонда и от частни предприятия, от държавни предприятия, от всичко, а днес в бюджета да определим само компенсациите или помощта към индустрията, към бизнеса, и това, което очакваше бизнесът. Затова е моето процедурно предложение или реплика – както искате, така го приемете, запазвам си правото за изказване. Много Ви моля, предложението на „Движение за права и свободи“ кореспондира с предложението и на ГЕРБ – не виждам господин Добрев, защото отсъства в момента. Ако ще има някаква редакция, точно е по тези текстове. Всичко друго е

Благодаря, господин Председател. Благодаря на професор Гечев и господин Аталай за репликите към моето изказване. Господин Гечев, абсолютно сте прав. Това редакционно предложение, което направих, е в резултат на дълги дискусии с всички или почти всички парламентарно представени партии. Опитахме се да намерим формулата, с която първо да подпомогнем на максимум бизнеса, така че високите цени на електроенергията да не се отразят върху инфлацията. Търсихме максимално справедливия подход обаче и за държавната енергетика, откъдето всъщност ще се вземат финансовите ресурси, с които ще се изплащат въпросните компенсации. В дискусията стана ясно, че под 200 лв. няма как да предложим праг, защото себестойността на електроенергията от държавните централи е такава или по-висока. Сиреч, ако предложим цена под 200 лв., това означава автоматично да задължим държавната енергетика да взима заеми, за да плаща компенсации. Относно коментара да се провери дали да се провери дали става въпрос за редакция, или за голяма редакция, която не е допустима. Бих искал да обърна внимание на народните представители, че става въпрос за изключително мащабен казус – говорим за няколко милиарда лева. Това не е просто една точка, която ще гласуваме, една от многото в бюджета, а говорим за поне три, четири, пет милиарда лева до края на годината. Мащабът е сериозен, затова моля да обърнем необходимото внимание. Да, редакциите не са една конкретна цифра или една запетайка, но те всъщност изобщо не са чак толкова много. Може би това, че изчетох пълните текстове, за да има яснота залата за смисъла на редакциите, е нещо, което кара да се има усещане, че са прекалено дълги. Търсим отново баланса между конкурентоспособност на нашия бизнес, да не натискаме инфлацията излишно нагоре с високите цени на електроенергията, но от друга страна,

По искане на група, колеги, почивка до 18,00 ч. и неформално всички председатели на групи могат да заповядат в председателския кабинет, за да обсъдим това, което господин Костадинов има да ни каже.